продължаваме с изказванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Заповядайте. Няма изказвания. Закривам разискванията по този законопроект. Колеги, тъй като в първа точка: преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители“ и още трите решения, междувременно постъпиха от „Обединени патриоти“, от господин Марешки други предложения. Затова се връщам на тази точка и и отварям дебата за допълнително дебатиране по тази точка и за изясняване на предложенията, тъй като някои от тях на практика не могат да бъдат приложени чисто счетоводно. Заповядайте, колеги. Господин Ципов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще направя предложение за редакционни поправки по внесеното Решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители, внесени от Цвета Караянчева и група народни представители. Предлагаме първа точка от Решението да изглежда така: „1. За времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от начислените възнаграждения по чл. 5 и чл. 6 и по чл. 7, ал. 1 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника, се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, удръжките по чл. 13 от Правилника и осигуряване по чл. 8 от финансовите правила и на народните представители не се изплаща възнаграждение останалата сума. След направените удръжки и осигуровки се предоставя по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси за извършване на компенсирани промени между бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет и бюджета на Министерството на здравеопазването, като средствата се използват за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID-19.“ Предлагам точка втора да придобие следното съдържание: Точка първа съответно се прилага и за членовете на Министерския съвет, ръководителите на държавните и изпълнителните агенции и членовете на политическите им кабинети.“ Предлагам също така точка трета от внесения Проект за решение, уважаема госпожо Председател, да отпадне. Уважаеми народни представители, за да формулирам по-ясно внесеното от нас предложение за редакционни поправки, след като се направят всички удръжки за данъци и осигуровки, възнагражденията ни ще бъдат превеждани по сметка на Министерството на здравеопазването след направена компенсирана промяна по бюджетите. Това означава следното, че ние за времето на извънредното положение, както и членовете на Министерския съвет и техните политически кабинети, както и ръководителите на държавните изпълнителни агенции няма да получават възнаграждения фактически, а след удръжките възнаграждението им ще бъде превеждано по тези сметки. Обръщам Ви внимание, че по механизма на нашия Правилник се определят още редица възнаграждения на независимата съдебна власт, президента и вицепрезидента, множество регулаторни органи. Това предложение не касае промяната на механизма за определяне на техните възнаграждения. Смятам, че по този начин всички трябва да подкрепим българските граждани в тази трудна ситуация и да дадем своя дан, така че да има средства за превенция и лечение със заразата. Отправям апел

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ципов! Карате ме да се чувствам горд, че съм част от това Народно събрание. Ние от парламентарната група на ВОЛЯ с радост ще подкрепим това предложение, което показва една истинска, една искрена и една пълна съпричастност към проблемите на българския народ и на българския бизнес.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изключително сме удовлетворени, че колегите от ГЕРБ подкрепиха и обогатиха предложението, което ние направихме преди няколко часа тук, в тази пленарна зала, народните представители да работят в мерките на извънредното положение, в мерките на криза, без да получават своето трудово възнаграждение. Аз също като господин Марешки съм удовлетворен и горд, че съм част от това Народно събрание. Всички Вие, колеги, когато подкрепите нашето предложение и редакционната поправка, предложена от колегите от ГЕРБ, ще проявим най-открито чувство на съпричастност към съдбата на десетки и стотици хиляди български граждани. Ние оттегляме нашето предложение и ще подкрепим редакционната поправка, предложена от господин Ципов.

Ние стартираме наново изказванията, колеги. Така че всички имат време. Тъй като са няколко предложения, имаме възможност да ползваме още време. ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ОП): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Изключително съм доволен и щастлив от тези предложения, които са в унисон в тежката ситуация, в която се намираме.

моето изказване в чисто морален план, макар че говорим за пари, но говорим и за морал, моето предложение, или по-скоро апел, е към президента на държавата да подкрепи това предложение и самият той, заедно с вицепрезидента и екипа му просто да се присъединят в тази ситуация към нас и да си дарят заплатите през следващите месеци, докато трае тази криза. Времето е чумаво. Трябва да бъдем заедно. Кой, ако не президентът, трябва да покаже именно тази мъжественост, зрялост и отговорност?

противен случай можем да кажем, че бащицата е само на книга. Това е моят апел. Така че, господин Президент, както се казва, остава Ви много малко време – бъдете мъж, политик и българин!

Господин Ангелов, заповядайте, Вие също имате предложение. Госпожо Председател, редакционното предложение, което беше направено, редакционната поправка, която предложи господин Ципов, ние също ще я подкрепим – от ВМРО, и оттегляме нашето предложение, което бях направил, защото това, което предложи господин Ципов, е в духа именно на това, което се очаква от нас като хора отговорни – в тези тежки времена да сме съпричастни с проблема и да помагаме на хората. Затова оттеглям моето предложение.

Колеги, други изказвания? Продължаваме с разискванията. Колеги, други изказвания има ли? Не виждам. Колеги, закривам разискванията и се ориентираме към гласуванията, само че по правилата, които сме приели, трябва да изчакаме 30 минути.

БСП, ДПС, ВОЛЯ и независимите колеги. ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са втора група. Благодаря Ви, колеги.